Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelje dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospodin Branimir Jerneić. Izvolite. **Jerneić, Branimir** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog izmjene i dopune Zakona o žičarama za prijevoz osoba, zakona koji je usvoji ovaj dom Sabora 13. srpnja 2007. godine i stupio je na snagu u kolovozu 2007. godine. Osnovnim zakonom poglavito smo su se uskladili s direktivom novog pristupa broj 9 iz 2000. godine Europske komisije, te smo Zakonom o žičarama bitno uredili bitne zahtjeve za projektiranje, proizvodnju, konstrukciju i građenje i rad žičara, sigurnost u prijevozu putnika, stjecanja prava građenja određenih vrsta žičara i uredili područje koncesije. Kako je ovaj dom Sabora usvojio Zakon o koncesijama koji je stupio na snagu u siječnju 2009. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak kojim je obavezala ministarstva nositelja zakonskih prijedloga da usklade svoje zakone sa odredbama Zakona o koncesijama što se poglavito i radi ovim izmjenama i dopunama. Dakle, izmjene i dopune Zakona o žičarama za prijevoz osoba odnose se na glavu 6 koncesije i to na članke 51. do 62. Rasprava je provedena kroz saborske odbore, nije bilo primjedbi i donošenjem ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona za žičare za prijevoz osoba, temeljna je pretpostavka za stjecanje pravne usklađenosti i provedivosti sustava davanja koncesija u području žičara. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče. Bit ću jako kratka. Čuli smo uvodno izlaganje. Ja ću ovdje samo reći da će zastupnici Kluba HNS-a podržati ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o žičarama. Radi se o glavi 6, radi se o koncesijama. Evo gospodin nam je rekao o čemu je riječ. Neću dužiti, neću vam oduzimati vrijeme.

ću samo da polazeći od toga da posebni zakoni moraju biti usklađeni sa općima zakonima, ocijenjeno je da važeći Zakon o žičarama za prijevoz osoba nije usklađen sa krovnim Zakonom o koncesijama. Stoga je danas Stoga je danas pred nama Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona za prijevoz osoba. U tom prijedlogu zakona usklađuju se ponovi ovlaštenog tijela i akata o kojim se odlučuje o dodjeli koncesija za odredbama općeg zakona kojim se određuje koncesija. Propisuje se da Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske utvrđuje kada je građenje žičare ili upravljanje postojećih žičara koji uključuje pravo gospodarsko korištenje žičare, na nekom području od interesa za Republiku Hrvatsku, te se u tom slučaju smatra da je utvrđen interes Republike Hrvatske za postupno ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina iz postojećih žičara koje nisu u vlasništvu Republike Hrvatske. Isto tako se propisuje za vrijeme na koje se daje koncesija za pravo građenja uspinjača, visećih žičara i fiksne vučnice te pravo upravljanja koje uključuje pravo gospodarskog korištenja uspinjače, visećih žičara i fiksne vučnice. Prijedlogom zakona uređuje se postupak prijenosa koncesije na drugu osobu tijekom koncesijskog razdoblja te se propisuju uvjeti pod kojima koncesionar može tijekom koncesijskog razdoblja obavljanje određenih radova u izgradnji u izgradnji žičare ili upravljanje pojedinim visećim žičarama ili vučnicom predugovorom povjeriti domaćoj ili stranoj pravnoj fizičkoj osobi. Isto tako, prijedlogom zakona utvrđuju se postupci kojima se provode ako se za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji javi potreba za izvođenjem radova čije izvođenje ne predstavlja promjenu bitnih zahtjeva u odnosu na uvjete u skladu sa kojima je izgrađena pojedina postojeća žičara odnosno ako se za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji javi potreba za izvođenjem izvođenjem radova čije vođenje predstavlja bitnu promjenu u odnosu na uvjete s kojima je pojedina žičara izgrađena. Zbog ovog svega prethodnog navedenog podržat ću Prijedlog izmjena i dopuni Zakona o žičarama. Hvala.